Hvala, gospodine potpredsedniče.Kada govorim o izmenama Zakona o budžetskom sistemu tu, zapravo, govorim o ukidanju te pogubne, nepravedne, nepravične i diskriminatorske, tzv. privremene zabrane zapošljavanja. Ona je i sam cinizam i pogubnost, to sam govorila i prošli put, potiče iz samog naziva, jer ona niti je privremena, jer je ova Vlada sebično iz godine u godinu na uštrb građana Srbije, na uštrb institucije produžava, niti zapravo postoji zabrana zapošljavanja zato što smo svi svedoci, građani Srbije, da ona danas ne važi za svakoga.Zabrana zapošljavanja važi za čestitog mladog čoveka, koji je vredno učio i radio, koji je opredelio da stiče iskustva i znanja i da radi posao, da se sutra zaposli na mestu koje je prirodno usmereno na državu. Znate, možda je to nekome neverovatno ali postoje ljudi koji vredno rade i koji žele da ostanu u ovoj zemlji, da ne beže iz nje, koji žele da pošteno steknu diplomu i da rade u onim oblastima koje se usmere na državu; to je pravosuđe, to je kultura, to je nauka, to su oblasti u kojima država Srbija i u budžetu za ovu godinu time što je na desetinama i stotinama aproprijacija propisala ugovore o delu koji su ogoljeni prostor za stranačko zapošljavanje, a sa druge strane rekla – mladi ljudi za vas nema mesta. To je poruka koju koju ova država pruža mladim ljudima.Dakle, ova zabrana važi za mladu doktorku, za mladu naučnicu, za mladu umetnicu ali ne važi, kao što sam i prošli put istakla, za osuđenog ekstremnog desničara Mišu Vasića. Pa se država Srbija, ne samo što se ruga mladim ljudima i kaže – za vas nema mesta, idite iz ove zemlje, nego demantuje da taj Miša Vasić uopšte radi, da bi ga posle samo nekoliko dana smenila, odnosno da bi mu dala otkaz na mesto na kome on zapravo ne radi.Danas ćemo razgovarati o izboru i tužilaca. Ne postoji oblast u ovom društvu koja ne trpi posledice zbog zabrane zapošljavanja. Kada govorimo o tužilaštvu i pravosuđu, imamo činjenicu da preko 500 mladih najboljih kadrova odlazi iz našeg pravosuđa, što zbog toga što imamo netransparentne postupke za izbor, što zbog toga što ih dotiče zabrana zapošljavanja i oni ne mogu niti da ostvaruju svoja prava, niti da napreduju. Posledično i građani, koji ne rade u tim institucijama, trpe zato što nekakvo njihovo ostvarivanje prava trpi zbog toga što postoji ova zabrana. Znate, kada u tužilaštvu ne možete zbog zabrane zapošljavanja da zaposlite daktilografkinju jer je koleginica otišla u penziju, ili upisničara, danas danas javni tužilac ima jedan radni dan za posao za koji je istražni sudija imao pet radnih dana i zbog toga što on mora da radi sve te poslove pravda običnog građanina trpi i ona traje duže.To su samo neki od razloga zbog kojih je ova mera pogubna. Ja ću, nažalost, zbog nemanja sluha

predlog.Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije Projekta „Beograd na vodi“.Da li Narodni poslanik Balša Božović želi reč?

Ovaj zakon je omogućio da se nekolicina ljudi iz vrha vlasti obogati tako što će zemljište Beograđana, koje je Branko Pešić još 1972. godine ostavio Beograđanima, dodeliti besplatno na 90 ili 1000 godina, u zavisnosti od toga koliko bude trajala izgradnja Projekta „Beograd na vodi“, jednoj maloj grupi prijatelja predsednika Vlada ili predsednika Republike Srbije, koji će tamo graditi sebi šoping mol, koji će tamo sebi graditi kafanu, koji će graditi hotele. Mislim da je veoma loše to što se s druge strane Srbija obavezala da čak sama finansira toj nekolicini ljudi ceo ovaj projekat.Danas mi nemamo novca ni za mlade ljude, ni za besplatne udžbenike. Danas nemamo novca za stipendije. Danas nemamo novca za lečenje, već se to radi putem SMS-a, a sa druge strane, Srbija kroz zajedničko preduzeće „Beograd na vodi“ ulaže na stotine i stotine miliona evra, kroz zemljište i materijalne resurse na milijarde evra i onda pitam – gde je tu tačno javni interes, što je bila osnova da bi se usvojio lex specialis? Gde je javni interes da neko ima hotel ili šoping mol ili kockarnicu? Od čega će tu građani tačno prihodovati? Ko će tu biti zaposlen? Koliko će radnih mesta biti otvoreno za tih stotine i stotine miliona evra? To je sve ono na šta niste umeli da odgovorite, čak ni kada je predsednik Vlada Republike Srbije bio ovde.Iz tog razloga mi predlažemo da Skupština raspravlja o lex specialis. Prva stvar, kao što smo obećali, kada budemo činili većinu u ovom domu jeste ukidanje ovako štetnog i pljačkaškog zakona. Smatramo da je on sramota za Srbiju. Smatramo da on siromaši već osiromašene građane, a da se na ovaj način bogate neki vaši tajkuni, prijatelji iz uskog okruženja predsednika Vlade Republike Srbije Aleksandra Vučića.Veoma je jasno svakom građaninu koliko država Srbija ovde ulaže, a koliko malo dobija. Nakon lex specialis, kao što i sami znate, mi smo pisali razne krivične prijave za one koji su potpisivali ugovor o izgradnji „Beograda na vodi“, koji imaju direktan uticaj i direktnu korist. Nećemo odustati od borbe za pravnu državu i smatram da ovaj zakon koji nije po Ustavu, kad tad će biti u ukinut, kako bi spasili finansije i građane Republike Srbije.

predlog.Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata.Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? (Da)Izvolite. **Balša

međudržavni sporazum koji je omogućio usvajanje lex specialis, koji je omogućio potpisivanje ugovora o „Beogradu na vodi“ gde Srbija ulaže stostruko više sredstava, kako novca, tako i materijalnih dobara, a ima svega 32% u udelu zajedničkog preduzeća.Sa druge strane, arapski investitor ulaže svega 150 miliona evra zajedničkog kredita, dakle, za koji garantuju građani Srbije, a ima 68% u udelu preduzeća. Ta nesrazmera govori o tome koliko ova vladajuća većina ne vodi računa ni o novcu građana Srbije i o načinu na koji se on troši. Ljudi žive sve lošije i lošije, građani ne mogu da normalno i dostojanstveno žive u Srbije, a sa druge strane, stotine i stotine miliona evra se daje nekom specijalnom arapskom investitoru koji očigledno predstavlja, nikog drugog, nego prijatelja predsednika Vlade Republike Srbije.Tužno je, uopšte, što ovakve sporazume u 21. veku, jedna zemlja koja pretenduje da bude ozbiljna, uopšte, i može da stavi na glasanje, i, uopšte, da usvoji ovakvu jednu sramotu. Nećemo nikada biti ozbiljna zemlja ako se pred svetom, na ovaj način, prezentujemo, da smo jeftina roba za neke tajkune, da smo jeftina roba za one koji žele na svaki mogući način da se obogate na grbači već osiromašenog naroda. Ovo nije, zaista, način, ovo nije nikako stvar preko koje neko može da kaže ponosimo se ovim, ovo smo uradili da bi građani Srbije živeli bolje, ovo smo uradili da bi otvorili neko radno mesto. Ne, ovo smo uradili da bi jedna mala grupa ljudi na vrhu vlasti bila još bogatija, da bi narod bio još siromašniji.Iz tog razloga mislimo da je ovo štetan sporazum, on nije demokratski. Mogli ste da usvojite ovde da je zemlja ravna ploča, građani od toga neće imati nikakvu korist, ovo ste usvojili da bi vi imali finansijsku korist. Zahvaljujem. **Đorđe Milićević** Stavljam

o privremenom uređivanju načina isplate penzija.Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? (Da.)Izvolite. **Balša Božović** Zahvaljujem predsedavajući.Ovo je zakon koji je podržao i podneo, takođe, moj kolega Marko Đurišić, i zajedno smo u razgovoru sa sindikatima penzionera došli do zaključka da ovaj Zakon o privremenom umanjenju, a ne kaže se ni na koliko godina, ukinemo zato što je penzija stečeno pravo. To je imovina građana koji su poštenim i mukotrpnim radom zaradili ovu penziju. Kao što bi sutra nekome, možda, po nekom zakonu koji donese SNS, uzimali televizor ili radio iz kuće, tako ste nekome oduzeli imovinu zato što ste doneli zakon koji na najbrutalniji način krši ljudska prava i o tome govore svi Ustavni sudovi zemalja u regionu, ili zemalja u Evropi, gde su vladajuće većine na jedan ovako ružan način pokušale da popune deficit u budžetu.To se desilo i u Portugalu, to se desilo i u Italiji, to se desilo u Grčkoj, to se desilo u mnogim zemljama gde su nekompetentni političari hteli na ovaj način, demagoški merama, da nekome uzmu da bi svoju nesposobnost mogli da prikriju. Ti Ustavni sudovi su, svi do jednog, odlučivali na sledeći način – penzija je stečeno pravo i ona nikada ne može da bude umanjena. Ne možete stečena prava umanjivati.Sada je problem zato što se Ustavni sud, kod nas, ne oglašava po ovom pitanju. Zašto? Zato što je toliki pritisak izvršne vlasti na sudsku, da jednostavno imate sudije Ustavnog suda koje ne smeju, dok je ova vladajuća većina ovakva kakva jeste, da odlučuju po ovom pitanju. To govori o tome koliko u državi Srbiji ne postoji vladavina prava, a koliko vi ne hajete za to.Zato je veoma važno da ovaj zakon bude na dnevnom redu, zato što se on tiče preko 700.000 građana koji žive, iz godine u godinu, sve lošije i lošije. ste smanjili penzije i niste dozvolili građanima da dobiju svoje penzije, tokom 90-tih godina, pa smo to vraćali 2000. godine. Opet ćemo vraćati penzije, čak i sve ono što nedostaje u ovom periodu i to jeste naš zadatak. Što pre ova vladajuća većina bude smenjena i sklonjena, i što pre budemo imali izbore, to će pre građani dobiti nazad ono što im pripada, pre svega penzioneri. Zahvaljujem.

Ono što jeste važno jeste da mladi ljudi odlaze iz Srbije zato što ovde ne vide svoju budućnost, ne mogu da se zaposle, ne mogu na pravi način da se ostvare, ne mogu da ono što su naučili primene u svojoj zemlji, pa onda izlaze iz ove zemlje i svoje znanje i svoju energiju daju na korišćenje nekoj drugoj zemlji. To će u narednih pet ili deset godina ovim tempom od Srbije napraviti tužnu pesmu. Bićemo tužna pesma majko stara, kao što je rekao Davičo u svojoj pesmi „Srbija“, bićemo društvo koje neće moći da odgovori na izazove modernog sveta, bićemo društvo koje apsolutno neće moći da odgovori na potrebe modernizacije.Bez mladih ljudi, bez njihovog znanja i njihove energije, apsolutno nemamo o čemu ovde više da razgovaramo, zato što neće biti ni ovog parlamenta, neće imati ko da leči ljude, neće imati ko da školuje ljude, neće biti ljudi koji će se školovati u Srbiji. Mi propadamo kao država i kao društvo, i to je ono što je suština svega i iz tog razloga na ovaj način pokušavamo da olakšamo nekom mladom čoveku da se zaposli.Profesor Mićunović je takođe uzeo učešće u debatama koje su se ticale i donošenja predloga ovog zakona, iz prostog razloga što je kao univerzitetski profesor već dugo suočava, sa takođe ovom temom, jer mladi ne odlaze samo u poslednjih nekoliko godina, oni odlaze u poslednjih nekoliko decenija. Ono što nas zabrinjava, jeste to što mladi, u najvećem broju, odlaze upravo u poslednje, tri, odnosno četiri godine. U poslednjih godinu dana otišlo je preko 60.000 građana ove zemlje. Prema OCD, ove godine će izaći preko 80.000 građana Srbije. Izračunajte sa tim povećanjem koliko će u narednih deset godina izaći građana zauvek iz ove zemlje. Ostaćemo bez milion stanovnika, ako ne usvojimo ovaj predlog zakona.Što kaže Aleksandar Vulin, biće neko ko će biti nezaposlen, nekoliko nezaposlenih manje, ne, zauvek ćemo izgubiti potencijal tih ljudi koji izlaze iz ove zemlje, a to mi nikada ne možemo da nadoknadimo. Zato je veoma važno da uradimo sve

predlog.Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Zakona o radu.Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? (Da.)Izvolite.

neko ko je u gimnaziji može da ode na tromesečnu praksu, pod određenim uslovima, može da se ta praksa produži na još tri meseca, ali da ne bi došlo do zloupotrebe ona je ograničena na tri meseca. Sa druge strane, studenti na fakultetu moraju da imaju praksu od šest meseci, koja takođe može, u određenim uslovima, da se proširi na još šest meseci, kako bi naši mladi ljudi kada završe školovanje imali kakvo-takvo iskustvo.Danas je najveći problem kada ste mlad čovek, završite srednju školu ili fakultet, ili višu, oni vam kažu, na tržištu radne snage, pa vi nemate radnog iskustva. Ovde mi sprečavamo da to bude izgovor da poslodavci ne bi zapošljavali mlade ljude. Dakle, ovo je način da oni imaju neko stečeno radno iskustvo.Takođe su predviđene i neke dnevnice, odnosno džepraci, pola na račun poslodavca, pola na račun države.Zakon o zapošljavanju mladih ljudi košta godišnje 50 miliona evra i potrebno je samo da one neformalno zaposlene, one koji rade na crno prebacimo u formalno zaposlene, a to ćemo uraditi na ovaj način i mi smo već pokrili gubitak od 50 miliona evra. Svaki novi koji se zaposli na dobitak za našu zemlju. To je način kako manje da ostane u Srbiji.Mi smo to naravno predložili kako bi oni što pre završavali srednje škole i što pre završavali fakultete, da im to bude nagrada tako što će plaćati, odnosno biti jeftiniji na tržištu radne snage, jer će njihova cena koštanja biti niža nego za one preko 30 godina. Dakle, od 15 do 24 godine 20% za doprinose za obavezno socijalno osiguranje i ta stopa rasta sa godinama života. Dakle, što ste mlađi time ste konkurentniji i jeftiniji.Poslodavci su veoma pohvalili ovaj Predlog zakona. Oni smatraju da će biti veoma uspešan jer i njima to odgovara, a s druge strane ovo je predlog za zapošljavanje mladih koji rade u Holandiji, na primer. Znači postoji uporedna praksa, ona funkcioniše u praksi i Holandiji ovaj zakon je doneo ogromne rezultate.Mi smo ga prilagodili našem zakonodavnom sistemu i potrebama našeg društva, a mislim da je veoma važno da i vi shvatite kao vladajuća većina da niste bitni samo vi, već da postoje neki mladi ljudi koji žele da ostanu da žive u ovoj zemlji i da njima takođe treba dati šansu. Zahvaljujem. **Đorđe Milićević** Zahvaljujem.Stavljam na glasanje ovaj

predlog.Narodni poslanik Balša Božović na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenice o ulozi i odgovornosti najviših organa vlasti u bespravnom rušenju objekata u beogradskoj četvrti Savamala i utvrđivanju činjenica o odgovornosti lica koja su izvršila rušenje navedenih objekata.Da li narodni poslanik želi reč? (Da.)Izvolite. **Balša Božović** Zahvaljujem.Dakle, moj kolega Marko Đurišić i ja smo zatražili formiranje Anketnog odbora iz prostog razloga što su mnoge stvari jasne,

Tužilaštvo je pod pritiskom Republičkog javnog tužilaštva, odnosno Vlade Republike Srbije odbilo da radi svoj posao u nekom vakumu. Već više od godinu dana, imamo jedno krivično delo u centru grada. Nečiji objekti su srušeni, nečija privatna imovina razorena. Ona je bila deo dogovora o izgradnji „Beograda na vodi“ i u samom ugovoru stoji da nečija privatna imovina mora biti uklonjena kako država Srbija ne bi plaćala za to penale.Dakle, nema dileme da su najviši državni organi učestvovali u ovom krivičnom delu.Nedeljnik „NIN“ je na svojoj naslovnoj strani u nekoliko navrata optuživao Nebojšu Stefanovića, ministra policije kao da je glavni fantom u Savamali. Mi smo pored tih informacija i informaciju da je takođe Aleksandar Vučić jedan od glavnih fantoma Savamale.Sad ono što nas buni jeste i ono što se dešava u poslednjih nekoliko dana. Šta ukoliko se u svemu ovome ispostavi da su i neki kriminogeni elementi kako iz zatvora tako i oni koji su na slobodi učestvovali u izvršenju ovog krivičnog dela? Ono što je veoma važno jeste da Narodna skupština formira Anketni odbor i da građanima napokon kažemo o čemu se ovde radi, da ispitamo sve one koji su osumnjičeni, one iz vrha beogradske vlasti, ali isto tako iz vrha republičke vlasti, da vidimo ko je i uz čiju pomoć iz kriminogenih struktura te noći, kada su se brojali glasovi prošle godine, rušio nečiju privatnu imovinu i vezivao građane Republike Srbije, lišavao ih života, ukidao Ustav i zakone i onemogućavao policiji da radi svoj posao.Očigledno je da je Nebojša Stefanović jedan od glavnih aktera, ali nas takođe zanima - u kojoj meri je uključen i predsednik Vlade Republike Srbije u ovako nešto i zato je veoma važno da ova Skupština, koja kontroliše ili bi barem trebalo da kontroliše izvršnu vlast, sazove Anketni odbor.Ako nemate šta da krijete, ne vidim razloga da se plašite Anketnog odbora i ovom prilikom ukoliko zaista ništa ne krijete, onda glasajte za ovaj predlog.

Prošlo je pet godina od kako većinu u ovom parlamentu čini Aleksandar Vučić i njegova partija i u proteklih pet godina smo smanjivali sve ono što su javna davanja. Doneli smo Zakon o privremenom smanjenju penzija. Smanjili smo plate u prosveti. Smanjili smo plate u zdravstvu, javnoj upravi, policiji, vojsci, a između ostalog smanjili smo i sva davanja prema poljoprivredi koja su bila plod budžeta i davanja do 2012. godine.Ovaj

bolju budućnost, moramo da vratimo davanja koja smo imali do 2012. godine u poljoprivredi.Naime, od 2012. godine direktni podsticaji za poljoprivredu su bili 100 evra, maksimalnih 100 hektara danas su oni nekoliko desetina evra i omogućavaju poljoprivrednicima, pogotovo u Vojvodini da se obezbede ti podsticaji pre svega za 20 hektara.Paralelno sa tim imamo devastaciju poljoprivrede. Paralelno sa tim imamo najavu ministra, koji je ovde u parlamentu pre šest meseci, najavljivao kako će novi Zakon o podsticajima omogućiti da se privuku i evropske pare iz IPARDA. Od IPARDA ni glasa ni traga na današnji dan u maju mesecu.Čuli

kriminalnim ugovorima i međunarodnim sporazumima otuđili veliku količinu zemljišta, dali u ruke tajkunima, nepoznatim vlasnicima za koje se osnovano sumnja da su bliski porodici Vučić.Mi danas imamo za ovih pet godina potpunu devastaciju robnih rezervi. Pojedini poslanici i njihove familije su u to umešani. Imamo krivične presude protiv članova familije, a i dalje ćutimo i dalje ne želimo da se obračunamo sa sa onim što je najvažnije u ovoj zemlji, sa čime se najviše dičimo, najviše pričamo o tome, a to je bolja i evropska poljoprivreda.Ovaj zakon je neophodan ukoliko želimo da naši poljoprivredni proizvođači budu konkurentni.

li narodni poslanik Goran Ješić želi reč? (Da.)Izvolite. **Goran Ješić** Godine 2007. je donet Zakon o državnom poljoprivrednom zemljištu kada se desila poslednja agrarna reforma u ovoj zemlji i kada smo oduzimajući zemlju tajkunima omogućili malim poljoprivrednim proizvođačima da na pošten način, na licitaciji dođu do tog zemljišta i time pre svega omogućimo konkurenciju u domenu poljoprivrede.Prvi i osnovni zadatak Aleksandra Vučića i SNS-a od 2012. godine bila je ideja kako da poništi taj zakon i kako najveći resurs ove zemlje, a to je državno poljoprivredno zemljište, da oduzme iz ruke paora i da privatnim „stranim investitorima“. Ovaj Zakon je izazvao mnogo turbulencija, od samih udruženja poljoprivrednika, pojedinih poslanika, stručne javnosti, i nikada nije dobio podršku. Na kraju, Uprava za zemljište ljudi koji su profesionalno radili posao su sklonjeni sa tog mesta, pošto su apriori bili protiv ovakvog zakona.Rezultat ovog Zakona, posle svih ovih peripetija koje su nastale, je bio i taj da se nazove Tenisov zakon. Od Tenisa ni traga ni glasa danas, u maju 2017. godine. Kada smo anticipirali da ćemo uzeti 30% najboljeg zemljišta i dati neposrednom pogodbom od strane ministra, desi se sledeće, da se konkurs za to zemljište poništi.Ovaj Zakon je nešto najgore što se desilo proteklih pet godina. On je plod, između ostalog, i međudržavnog sporazuma, on je plod toga da danas u Vojvodini imate strane investitore za koje ne znamo ko su vlasnici, a koji se zovu Al Ravafed, koji su izbrisani iz registra u Emiratima, jedino postoje u registru Republike Srbije, imate fiktivne kancelarije i gubitak firme koja upravlja sa 10 hiljada hektara zemljišta u visini od pet milijardi, zaključno sa majem prošle godine i završnim računom koji su podneli.Moje pitanje je šta još treba da uradimo i kome još treba da damo zemlju samo zato da bi se privatna nomenklatura prijatelja i rođaka obezbedila, a dokazana na primeru Al Ravafeda, Jadrana iz Gajdobre, Bačke iz Sivca, Karađorđeva da apsolutno ne znaju šta rade?Imate negativno mišljenje pravne službe Vojske Srbije u vezi ugovora sa Ravafedom i sve se to tiče ovog Zakona i fantomskih međudržavnih sporazuma. Uskoro ćete imati bankrot JAT-a, uskoro ćete imati bankrot ER Srbije, uskoro ćete imati problem sa finansiranjem „Beograda na vodi“, a pre svega toga ste imali bankrot firme koju je Aleksandar Vučić potpisao i pod znacima navoda doveo u Srbiju, a zove se Al Ravafed. Hvala

za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Narodni poslanik Goran Bogdanović na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmeni Zakona o porezu na dobit

i njegovo donošenje u okviru seta medijskih zakona je najavljivano kao veliki reformski pomak.Svedoci smo svi da nažalost taj zakon je bukvalno mrtvo slovo na papiru, da nikada, kao što bi rekao naš premijer, u novijoj istoriji nismo imali lošije medije. Ono što bi svi trebali da znate, poštovani narodni poslanici, da vlasnička struktura u svim medijima nije na transparentan način prikazana.Ono što je predlog u stvari izmene i dopune ovog Zakona, pre svega odnosi se na registar medija, da vlasnici medija, direktni ili indirektni, bez obzira na visinu udela u osnivačkom kapitalu, izdavanja, za razliku od različitih rešenja koje predviđaju da se upisuju samo vlasnici čiji udeo iznosi više od 5%, ovim izmenama predlažem da se upišu i vlasnici čiji je udeo i manji od 5%.Svedoci smo da danas u Srbiji bukvalno vlasnici medija su dve ili tri porodice i to se na jedan netransparentan način može i videti. Iz tog razloga, ako se prihvati ova izmena Zakona o javnom informisanju ako vlasnici, koji su direktni ili indirektni, budu upisani u registar vlasnika medija, manjih od 5%, onda ćemo sigurno imati

za eventualne zloupotrebe i nedozvoljenih uticaja na medije ili preko medija, koje nažalost danas imamo.Zato vas pozivam, poštovani narodni poslanici, da glasate za izmenu ovog zakona,

predlog.Narodni poslanik Goran Bogdanović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmeni Zakona o javnom informisanju i medijima.Da li narodni poslanik Goran Bogdanović želi reč?Izvolite. Hvala, gospodine predsedavajući.Poštovani narodni poslanici, po ko zna koji put želim da vam iznesem i obrazložim razloge za stavljanje na dnevni red sednice Narodne skupštine Predlog zakona o izmeni Zakona o porezu na dobit pravnih lica.Kao što ste videli, ovaj zakon suštinski sadrži samo jednu izmenu, jedan član, ali, po meni, sa dalekosežnim i dugoročno pozitivnim efektima po ekonomiju Republike Srbije. Kada sam analizirao ovaj zakon znam da su pojedini finansijski stručnjaci ili oni koji se tako predstavljaju tvrdili da upravo zbog niskih poreza, tj. niskih poreskih stopa, je dovelo do rasta fiskalnog deficita i javnog duga.Svedoci smo svi, na na svu sreću, da nije baš tako i da pojedini stručnjaci, tzv. ekonomski stručnjaci, da bi se dodvorili Vladi, činili su sve da poteze koje Vlada čini opravdaju na jedan, po meni, laički način. Suštinski, ovaj porez na dobit od 15% ima negativne efekte, jer sa stopom poreza na dobit pravnih lica od 10% imali smo investicije mnogo veće nego što imamo u poslednje dve

naša privreda, nažalost, ima milion problema i pre svega od dostupnosti izvora finansiranja usled visokih kamatnih stopa i taksi do indeksacije kredita u stranoj valuti.

imale i veće strane investicije i imale su veće zapošljavanje koje je uticalo i na smanjenje stope nezaposlenosti.Iz tog razloga, poštovani narodni poslanici, ako mislimo dobro, a verujem da svi mi ovde mislimo dobro Srbiji, pre svega da poboljšamo ekonomsku situaciju

Hvala, gospodine predsedavajući.Pred vama je poštovani narodni poslanici zakon o izmeni Zakona o javnom redu i miru.Kao što znate ovaj Zakon je stupio na snagu 2016. godine ili bolje reći 5. februara 2016. godine. I tada, a i sada imali smo primedbe na ovaj zakon. U to vreme kada je donesen ovaj zakon mi smo pokušavali svojim amandmanima da poboljšamo ovaj zakon, ali nažalost tada nije bilo sluha ili bolje reći nije bilo razumevanja kod većine poslanika da se amandmanski poboljša ovaj zakon.Kao što znate predmet zakona, između ostalog je i utvrđivanje uređenja javnog reda u javnom mestu i protivpravnih mera, protiv javnog reda i mira. Ja ću vas samo podsetiti šta utvrđuje pre svega ovaj zakon, zakon dalje utvrđuje da su nadležni organi MUP, komunalna policija, inspekcijski organi i drugi nadležni organi u okviru svoje nadležnosti.Imajući u vidu događaje koji su se dešavali unazad godinu, godinu i više, došao sam na ideju da predložim da se briše član 22. koji predviđa vređanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.Pre svega, kada sam ovo podnosio imao sam u vidu činjenicu da je, nažalost, komunalna policija pre godinu dana preduzimala neke radnje mimo svojih ovlašćenja i zloupotrebivši svoje ovlašćenja, čak smo imali situaciju da se desio jedan slučaj i sa smrtnim ishodom. Na taj način svakako ne samo što je bio smrtni ishod nego su se kršila ljudska i građanska prava građana Republike Srbije.Kada sam ovo predložio, pre svega, mislio sam, a i ovo vam govorim iz iskustva, jer sam i sam radio kao republički inspektor 11 godina i susretao sam se sa raznim stvarima, pre svega sa stvarima gde su mnoge moje kolege u to vreme pokušavale da zloupotrebe na neki način i svoja ovlašćenja i svoje nadležnosti u vršenju svojih radnji.Kada ovo kažem, ne mislim na bilo koji način da degradiram niti MUP, pre svega, policiju, komunalnu policiju, inspekcijske organe, jer smatram da pored ovog zakona i u drugim zakonima su

predlog.Zaključujem glasanje: za je glasalo – 13 narodnih poslanika, protiv – niko, uzdržanih – nije bilo.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Narodni

predlog.Narodna poslanica mr Aleksandra Jerkov predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.Da li narodna poslanica mr Aleksandra Jerkov želi reč? (Da)Izvolite. momenta kada sam predložila ovaj predlog zakona do sada, prošlo je već dosta vremena. U međuvremenu je počeo da se primenjuje Zakon o poljoprivrednom zemljištu, koji je ova skupštinska većina donela. Počelo je da se dešava upravo ono na što smo upozoravali, kada je zakon donošen, odnosno trećina najboljeg poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu u svakoj lokalnoj samoupravi data je na korišćenje privrednicima, po izboru i poslovnim partnerima onih koji su na vlasti i u tim lokalnim samoupravama i u Republici Srbiji, a sve na štetu više od 10.000 porodica poljoprivrednika koje žive isključivo od toga što obrađuju zemlju koja se nalazi u vlasništvu države.Naime, šta se desilo? Kada je usvajan zakon, jedna od odredbi tog zakona, protiv koje smo mi izuzetno bili, bila je da se bez ikakve procedure, bez ikakvih uslova, bez ikakvih jasnih kriterijuma, daleko od očiju javnosti donosi odluka da se u svakoj opštini u Srbiji, u svakom gradu u Srbiji do trećine poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu može dati na period od 33 godine, izvesnim privrednim licima, pravnim licima.Baš kao što smo tada upozoravali, desilo se to, prvo da je to najbolje poljoprivredno zemljište koje postoji u toj opštini i drugo, da se to poljoprivredno zemljište daje isključivo poslovnim partnerima onih koji su na vlasti, u tim lokalnim samoupravama i onih koji su na vlasti u Republici Srbiji.Predlogom zakona koji smo mi dali, zapravo predlažemo da se uvedu makar neke procedure, da se zna zbog čega neko dobija zemlju, pod kojim uslovima dobija, šta on mora da ispuni da bi dobio tu zemlju, šta na toj zemlji mora da radi da bi dobio tu zemlju, da se zna ko su ti ljudi, kakve obaveze oni imaju. A ne, da bude ovakva situacija da oni praktično razgrabe najbolje poljoprivredno zemljište koje postoji u svakoj opštini, a onda poljoprivrednicima i njihovim porodicama šta ostane.Pri tom, period od 33 godine je jako dug period. To je čitav radni vek jedne generacije u jednom, recimo poljoprivrednom domaćinstvu. Vi praktično, ovim kako ste zamislili terate desetine hiljada porodica da rade kao nadničari na poljoprivrednom zemljištu koje ste dodeli, poklonili svojim poslovnim partnerima. **Đorđe Milićević** Zahvaljujem koleginici Jerkov.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje: za je glasalo – 15 narodnih poslanika, protiv – niko, uzdržanih – nije bilo.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Narodni predlog.Narodna poslanica mr Aleksandra Jerkov predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Krivičnog zakonika.Da li narodna poslanica mr Aleksandra Jerkov želi reč? (Da)Izvolite. Zahvaljujem.Da li znate drage kolege da roditeljima kojima su ukradena deca ne daju da vide telo deteta? Da li znate da im podmeću da potpišu izjave kako su upoznati sa smrti deteta i ne žele da sahrane dete? Da li znate da im podmeću da potpišu kako ne žele da rade obdukciju deteta? Da li znate da im podmeću da potpišu da se odriču svih prava u odnosu na svoje dete za koje im je rečeno da je umrlo? I da li znate da ti roditelji sami moraju da idu da prijave da im je dete umrlo, što im posle otežava kada možda za nekoliko godina dođu sebi i shvate da je nešto bilo čudno i možda hoće da straže istinu o svom detetu?Da li znate drage kolege, da oni dobijaju opomene što nisu prijavili svoje mrtvo dete da krene u prvi razred osnovne škole, zato što se ta deca ne nalaze u knjigama umrlih? Da li znate da dobijaju podsećanja da vakcinišu svoju decu, da dobijaju kazne ako nisu upisali ime svog deteta za koje im je rečeno da je umrlo i da li znate da se većina njih, tek nakon više desetina godina sabere dovoljno da počne da traži medicinsku dokumentaciju i da vidi da nešto nije bilo u redu.Da li znate da onda kada se povežu sa ostalim roditeljima shvate da je svačija priča ista, da se dete rodilo zdravo, da su im u jednom momentu rekli da sa detetom nešto nije uredu, da im onda samo iznenada saopšte da je dete umrlo, da ne mogu da vide dete, da ne mogu da ga sahrane, da je otišlo na obdukciju u Beograd, Novi Sad ili Niš u zavisnosti od toga na kojoj teritoriji opštine se dete rodilo? I da li znate da su umrlice i otpusne liste iz bolnice koje dobijaju precrtavane, šarane, ispravljane sa kontradiktornim podacima, sa potpuno suprotstavljenim podacima, bez prezimena deteta, sa tako očiglednim zloupotrebama da je to neverovatno.Oni ih nateraju, u tom momentu kada saopšte da im je dete mrtvo, da potpišu sve i oni potpišu sve jer znaju da šta god da potpišu neće vratiti njihovo dete, što im se u momentu kada dete umre čini kao jedino rešenje. Kada krenu da traže svoje dete, kada krenu da istražuju šta se desilo, tada je, drage kolege, kasno. Kasno je, između ostalog, i zato što vi već tri i po godine ne želite da usvojite samo jednu jedinu izmenu u Krivičnom zakoniku, a to je da krivično delo krađe beba ne zastareva. predlog.Zaključujem glasanje: za je glasalo – 15 narodnih poslanika, protiv – niko, uzdržanih – nije bilo.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Narodni

Zahvaljujem, potpredsedniče.Koleginice i kolege, da se razumemo, mislim da nema opravdanja što ovaj zakon do sada nije usvojen. Nema opravdanja ni što nije usvojen od 2008. do 2012. godine, ali nema opravdanja ni za to što nije usvojen od 2012. do 2017.

a čini mi se da su to svačiji, ingenioznim rešenjima iz Ustava, navodno ima pravo na 7% budžeta Republike Srbije i od toga tri sedmine treba da se koristi za kapitalna ulaganja na teritoriji AP Vojvodine itd. Realnost je, međutim, potpuno drugačija. U Ustavu zaista piše da AP ima pravo na 7% budžeta Republike Srbije, ali nigde u Ustavu ne piše da je Republika Srbija dužna da obezbedi tih

od godinu dana Zakon o prihodima AP Vojvodine, koji upravo ja predlažem, biti usvojen. U nedostatku sopstvenih prihoda AP Vojvodina je osuđena na to da zavisi od toga, kako vi kažete, što dobija od Republike Srbije, a Republika Srbija, naravno, u svojoj velikodušnosti daje čak 7%. Međutim, Republika Srbija ne daje ni 7%. Jedna od prvih stvari koju ste vi uradili kada ste došli na vlast, jeste da ste rekli da to nije 7% ni prihodne strane budžeta, 7% ni rashodne strane budžeta, nego 7% poreskih prihoda.Drage kolege, 7% poreskih prihoda nije 7% budžeta. To nisu nekakve pare koje će neko u Vojvodini da pojede, potroši ili da sebi u plate. To su pare koje su se koristile za pomoć trudnicama, porodiljama, pomoć za vantelesnu oplodnju. To su pare koje su se koristile za izgradnje stanova za mlade naučnike. To su pare koje su se koristile za podsticaje u poljoprivredi koje ste vi tri ili četiri puta smanjili od kako ste došli na vlast. To su pare koje su se koristile za škole u Vojvodini, za bolnice u Vojvodini, za domove zdravlja. To su sve one pare koje ste vi iz nekog razloga prestali da dajete, a sada u želji da prikažete veliki suficit ne želite čak ni da usvojite ovaj zakon koji je naša obaveza, i vaša i moja i svakoga od nas ko sedi ovde i nema opravdanja što ranije nije usvojeno.

predlog.Narodna poslanica mr Aleksandra Jerkov predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.Da li narodna poslanica, mr Aleksandra Jerkov, želi reč? (Ne)Zahvaljujem.Stavljam na glasanje ovaj

predlog.Narodna poslanica mr Aleksandra Jerkov predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima.Da li narodna poslanica mr Aleksandra Jerkov želi reč? (Ne)Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje: za je glasalo – 13 narodnih poslanika, protiv – niko, uzdržanih – nije bilo.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Narodni

predlog.Narodni poslanik Marko Đurišić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave.Da li narodni poslanik Marko Đurišić želi reč? (Da)Izvolite. Hvala, poštovani predsedavajući.Evo, petog radnog dana Narodne skupštine u 2017. godini, inače 131. dana u 2017. ponovo ću probati da dobijem vašu podršku za stavljanje na dnevni red Zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave. Narodna skupština je za ovih do sada četiri radna dana razmotrila dva zakona, a na ovom zasedanju po svoj prilici imaćemo samo jedan koji je, pošto Vlada nije u ovoj godini predložila gotovo nijedan zakon, predložio narodni poslanik. Očigledno da mogu i predlozi zakona koje predlažu narodni poslanici da dođu na dnevni red, ali jedino i isključivo ako dolaze od strane poslanika vladajuće koalicije. To je loše i daje pravo onim građanima koji su nezadovoljni radom parlamenta i upiru prst u sve nas govoreći kako ne opravdavamo i ne zaslužujemo da budemo ovde i da ne predstavljamo i ne branimo njihove interese.Zakon o lokalnoj samoupravi usvojen je na početku jesenjeg zasedanja prošle godine i tada je smanjeno izdvajanje od poreza na dohodak koje je u starom zakonu 80%, ostajalo je lokalnim samoupravama, opštinama i gradovima, Beogradu 70%. Taj procenat je smanjen za 4, odnosno 6%. Tada je obrazloženo od strane ministarke da su gradovi i opštine jedva dočekali ovo smanjenje, da pet milijardi dinara manje, koliko će biti prebačeno na račune gradova i opština, njima u stvari ne treba i da će tih pet milijardi biti iskorišćeno za jačanje republičkog budžeta. Mi predlažemo da se ovaj procenat smanji, odnosno vrati na onaj procenat koji je bio pre. Razumemo i, hajde da kažem, verujemo ministarki i predstavnicima opština i gradova koji su rekli da im tih pet milijardi ne treba, ali smatramo da tih pet milijardi, koliko je ovom izmenom zakona Vlade prebačeno u republički budžet, treba da bude umanjeno smanjenjem poreza na dohodak građana sa 150 na 109, kako bi se rasteretila privreda i ono što se obećava godinama unazad, a svake godine više puta u ovih pet godina vlasti, konačno krene da i ostvaruje. Hvala. **Đorđe Milićević** Zahvaljujem.Stavljam na glasanje ovaj

predlog.Narodni poslanik Marko Đurišić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave.Da li narodni poslanik Marko Đurišić želi reč? (Da)Izvolite. Kao što sam već rekao, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalnih samouprava i predlog ovog zakona su povezani. Naime, stopa poreza na zarade se nije menjala nijednom u poslednjih pet godina mandata ove Vlade i iznosi 10%, a ukupna izdvajanja na neto zarade isplaćene u Srbiji od strane svakog poslodavca iznose 67%, na porez, na doprinose, za zdravstveno i penziono osiguranje. Po toj stopi, privreda Srbije je jedna od najvećih i najnekonkurentnijih.Godinama unazad čujemo apele ljudi iz privrede da se nešto uradi po ovom pitanju i čujemo iz Vlade – da, da, evo sad ćemo, krećemo sa reformama, itd. Jedna od poslednjih takvih najava bila je pre nekoliko dana od odlazećeg premijera i dolazećeg predsednika Republike Srbije koji je rekao – da, evo, biće sigurno smanjenje poreza na dohodak građana, 1, 2, 3 ili 4%, koliko nam, kaže, dozvoli MMF.Ja sad vas, kolege narodni poslanici, pozivam da skupite hrabrosti i da podržite ovaj predlog, bez dozvole i amina MMF-a, koji kaže da za 1% stopu sa 10 smanjimo na 9% poreza na dohodak građana. To je minimum onoga što je rekao dolazeći predsednik da treba i može da se uradi. On je govorio do 4%. Hajde da sačekamo novu Vladu pa da vidimo koliko će i da li će im MMF nešto odobriti.Ali, hajde mi, ako ništa drugo, da čujemo taj glas i da za 1% smanjimo poresku stopu opterećenja poreza na dohodak građana. To je simbolično u ukupnom iznosu, ali šalje jedan signal da Vlada Republike Srbije, odnosno, ne Vlada, izvinjavam se, nego Narodna skupština, pošto ovo nije predlog Vlade nego moj, a može da dobije i da bude usvojen jedino glasovima svih nas, čuje glas ljudi koji stvaraju dodatu vrednost u Srbiji i krene u ovo rasterećenje. To rasterećenje omogućiće više sredstava svakom poslodavcu, koji može da iskoristi to i da poveća plate zaposlenima, da reinvestira, da razvija svoj posao. Mislim da je to jedini pravi put za stvaranje privrednog rasta, a ne ova šarena laža o kojoj nam Vlada govori već pet godina. **Đorđe Milićević** Stavljam

Koristim priliku koju po Poslovniku imamo da na početku svakog redovnog zasedanja narodni poslanik predloži izmene i dopune dnevnog reda i neke zakone, upravo iz želje da građanima Srbije, ukoliko prate prenos iz Skupštine i ukoliko ga uopšte ima, omogućim da čuju da postoji i drugačija politika od one politike koju Vlada Republike Srbije neprekidno, iz dana u dan, i jedino ona promoviše na kanalima, informativnim emisija Javnog medijskog servisa Srbije. A taj Javni medijski servis Srbije moraju, po zakonu koji smo usvojili 2016. godine, da plaćaju svi građani, zato što je tada, uprkos obećanju da se to neće desiti i da će taksa na električno brojilo kojom se finansira Javni medijski servis biti ukinuta, ta taksa i taj namet ponovo vraćen. I ne samo što je vraćen, nego je zakonom onemogućeno da se oslobodite plaćanja te takse ukoliko imate više električnih brojila na svoje ime u okviru jednog domaćinstva. Znači, domaćinstva koja imaju električno brojilo na nekom pomoćnom objektu ili garaži, moraju na osnovu svakog tog brojila da plaćaju taksu za Javni servis i ne postoji mogućnost po zakonu da se te takse oslobodi.Ono što mi predlažemo je da građani Srbije, poreski obveznik, fizičko ili pravno lice, može samo jednom da plati ovu taksu, a ne da plaća po brojilu, jer to nije suština zakona. Zakon finansiraju građani Srbije, a ne električna brojila. Mislimo da ako već nema ništa od obećanja da će taksa za Javni medijski servis biti ukinuta, ako je ona ponovo uvedena, ako ništa od tog obećanja nema, makar možemo da oslobodimo građane da više puta plaćaju ono što, verujem, veliki broj i ne koristi, jer je program Javnog medijskog servisa takav da ga građani, bar veliki broj njih, verujem, ne gleda. Ne mogu da se informišu pravilno, mogu da čuju samo jednu stranu, samo jednu politiku i naravno da onda i rezultati izbora u takvoj dezinformisanosti mogu da daju samo jedan rezultat. predlog.Zaključujem glasanje: za je glasalo – 13 narodnih poslanika, protiv – niko, uzdržanih – nije bilo.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Narodni Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija.Da li narodni poslanik Balša Božović Više od godinu i po dana ima koliko je Poslanička grupa Socijaldemokratske stranke predložila Predlog zakona o prestanku važenja privremenog uređivanja načina isplate penzija. Poslanici Demokratske stranke i Poslaničke grupe „Dveri“ su se takođe pridružili svojim inicijativama i imaju slične predloge se ispravi nepravda kada je pre dve i po godine jednom broju penzionera, bez ikakvog razloga, obrazloženja zašto je određena ta granica od 25.000 dinara, preko koje su sve penzije umanjene za 20 odnosno 25%. I ono što je karakteristično za ovaj zakon koji u svom nazivu ima tu reč „privremeno“ uređivanje načina isplate penzija je da to „privremeno“ u politici ove Vlade i nameri ove Vlade, nažalost, postaje trajno.Kada trajno.Kada je usvajan ovaj zakon, tadašnji ministar rada, i sadašnji, nažalost, gospodin Vulin, rekao je da se odrednica iz zakona o kojem je govorio briše, kada je originalno stigao iz Vlade, da će zakon trajati tri godine, godine, zato što će pre tog roka se steći uslovi da zakon prestane da važi, očigledno da se od toga odustalo.U obrazloženju Vlade koje je poslato narodnim poslanicima da se ovaj predlog zakona ne prihvati, stoji da je ova mera utvrđena da bi se omogućila dugoročna finansijska stabilnost sistema penzionog osiguranja. I u najavama Vlade, ministara, premijera i budućeg predsednika, nigde se nijednom rečju ne govori da će ova nepravda biti ispravljena, da će penzioneri kojima su umanjene penzije 2014. godine, da će prestati važenje ovog zakona, da će njihove penzije biti vraćene na isti nivo, a ono što je suština našeg Predloga zakona je da im i razlika koja im nije koja im nije isplaćena bude isplaćena u narednih godinu dana od stupanja na snagu ovog zakona.To što je urađeno, ta otimačina od penzionera, ja verujem da će jednog dana doći na naplatu. Koliko god Ustavni sud bio nem, ja verujem da će se naći pravni put i da će ljudi ostvariti svoje pravo, a tada ćemo imati velikih finansijskih problema da to vratimo. **Maja Gojković** Stavljam

predlog.Narodni poslanik, Marko Đurišić, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o predlaganju zakona.Da li narodni poslanik želi reč? (Da)Izvolite. Hvala.Evo jednog predloga zakona koji nije politički, koji nema ni ekonomske posledice

rada.Da imamo jedan ovakav zakon i da uredimo rad parlamenta na način na koji je to predviđeno ovim zakonom, ne bi bili u situaciji kada danas, 131 dana 2017. godine, tek peti dan radimo u ovom parlamentu i verovatno nećemo raditi još neko vreme, jer nam sada predstoji pad Vlade i izbor nove Vlade. I, imali bi mnogo bolji rezultat od toga da smo do sada za ova četiri radna dana koliko smo radili, usvojili svega dva zakona. Slovom i brojem, dva.Na početku svake od tri redovna zasedanja odbila je vladajuća većina preko 60 predloga raznih zakona koji su predložili narodni poslanici, uglavnom iz opozicije. Da kada predlog zakona dođe od strane poslanika vladajuće većine taj predlog, kao što smo mogli da vidimo danas, po hitnom postupku bez problema se stavlja na dnevni red.Predlog zakona o predlaganju zakona treba da onemogući lošu praksu koju imamo, da se usvajaju zakoni po hitnom postupku bez javne rasprave, bez toga da javnost zainteresovane strane, građani imaju uvid šta to Narodna skupština planira da donese i na koji način to planira da izmeni ili na drugačiji način uredi njihove živote. Izbegli bi situaciju gde gotovo po pravilu ti zakonu, usvojeni po hitnom postupku, i stupaju na snagu po hitnom postupku, ne onih Ustavom propisanih osam dana, nego narednog dana po objavljivanju u „Službenom glasniku“.Sve ovo čini pravni sistem Srbije nesigurnim. Sve to čini Srbiju nesigurnim mestom za strane investicije i svake druge investicije. Sve to čini Srbiju zemljom sa najmanjom stopom rasta u regionu. Jednom od najmanjih stopa rasta zemalja koje su nisko razvijene, u koje Srbija nažalost spada. Ukoliko ne uradimo nešto i uredimo naš pravni sistem, neće biti privrednog razvoja, neće biti privrednog rasta. predlog.Zaključujem glasanje: za je glasalo – 13 narodnih poslanika, protiv – niko, uzdržanih – nije bilo.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Narodni

Hvala predsedavajući.I ovaj zakon stoji u proceduri od septembra meseca 2015. godine, znači skoro dve godine. Suština ovog zakona, verujem da moje kolege poslanici to znaju ali uporno odbijaju da stave predlog ovog zakona na dnevni red i da o tome razgovaramo i da ga usvojimo, je da se porez na dodatu vrednost, odnosno stopa poreza na dodatu vrednost za dečiju hranu, smanji sa 20%, što je opšta stopa, na 10%. Kao što je to slučaj sa nekom drugom vrstom robe.Ova mera, po našem mišljenju, pre svega treba da pokrene raspravu o teškom stanju porodica, materijalnom stanju porodica sa malom decom u Srbiji. Na koje sve načine država Srbija može da im pomogne. Uporno odbijajući, skrećući pogled od ovih problema nažalost imamo tragične posledice. Iz godine u godinu broj mladih ljudi i ljudi koji odlaze iz Srbije sve više raste, kao što raste i negativna stopa priraštaja. Svake godine je sve veća razlika između preminulih i novorođenih građana Srbije.Ne Srbije.Ne znam koliko je još ova Vlada spremna da okreće glavu od ovog problema. Pet godina ovaj zakon i razni drugi zakoni ne dolaze na dnevni red Skupštine i o njima se ne razgovara. Najavljuju se samo u kampanji kada treba da se izađe pred izbore, pa se onda besomučnom propagandom ponavljaju laži kako će se uskoro izmeniti zakon i omogućiti razne beneficije porodicama sa malom decom Nažalost, izbori prođu, ništa se ne desi, stvari ostanu onakve kakve su bile.Zato vas pozivam kolege narodni poslanici da uradimo nešto, da uradimo ovaj mali i simboličan čin u efektu koji on sam po sebi ima, ali pokažemo nameru da želimo kao narodni poslanici, predstavnici svih građana Srbije, da se uhvatimo sa problemom bele kuge, kako se to kaže u Republici Srbiji, i vidimo na koji način jedan negativan trend koji već duže vremena postoji u Srbiji možemo da preokrenemo. To je pitanje budućnosti i odgovornosti svakog od nas. **Đorđe Milićević** Zahvaljujem.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje: za je glasalo – 13 narodnih poslanika, protiv – niko, uzdržanih – nije bilo.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Narodni predlog.Narodni poslanik Marko Đurišić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi.Da li narodni poslanik Marko Đurišić želi reč? (Da.)Izvolite. Hvala predsedavajući.Suština ovog zakona je da se uvede akciza na zaslađena pića i veštačke sokove. Govorio sam već o tome, Svetska zdravstvena organizacija je pre nekoliko godina na osnovu podataka iz celog sveta proglasila epidemiju gojaznosti. Kao jedan od razloga navela je lošu ishranu i pre svega kod dece i konzumiranje velikih količina nezdrave hrane i zaslađenih pića i veštačkih sokova.Ti podaci govore u svetu da je broj dece koja pate od gojaznosti dupliran i da iznosi 4,9%. Nažalost u Srbiji su te brojke mnogo dramatičnije, pa nekad se kaže da je svaki četvrti učenik gojazan. Drugo istraživanje kaže da je svaki treći ili negde svaki peti, a bio je skoro neki tekst da svako drugo dete ima problem sa gojaznošću. Umesto da Srbija uradi nešto po ovom pitanju, da kao što je to uradila Mađarska, Meksiko, Norveška, SAD i brojne druge države uvede opterećenje na veštački zaslađena pića, Vlada radi nešto sasvim suprotno.Ministar finansija koji je ovde lično rekao da on nema ništa protiv ali iza toga stoje veliki lobiji, sam se stavlja u funkciju tih lobija i na promociji koka kole u Srbiji učestvuje u priči o rezultatima poslovanja te kompanije u Srbiji. Nije sporno poslovanje koka kole u Srbiji, ali mislim da briga Vlade Republike Srbije pre svega treba da budu njeni građani. Kao što je zdravlje građana Srbije ugroženo od duvana i duvanskih proizvoda i postoje određene akcize, tako smatramo da je i vreme da se uvede i akciza na zaslađena pića. Ona je simbolična po našem predlogu, to je pet dinara po litru, a sredstva dobijena tim trebala bi da se potroše na edukaciju mladih i obezbeđivanje jednog zdravog obroka u školama. Hvala

12 narodnih poslanika, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Narodni poslanik Marko Đurišić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.Da li narodni poslanik Marko Đurišić želi reč? (Da.)Izvolite. Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru od početka ima u sebi jednu veliku manjkavost. Ta manjkavost ogleda se u tome što je definicija javnog sektora urađena po našem mišljenju pogrešno. Iz javnog sektora kako to definiše ovaj zakon isključena su javna preduzeća, Narodna banka Srbije i Javni medijski servis.Upravo ona mesta, institucije, gde postoji najveća razlika u platama zaposlenih koji isti posao obavljaju u Narodnoj banci Srbije i u školstvu ili u nekom javnom preduzeću i u zdravstvu. Bez uključivanja ovih institucija u okvire ovog zakona nema prave reforme javnog sektora. Uvođenje platnih razreda kako je to najavljivano za početak ove godine, a onda gle čuda volšebno odloženo na još godinu dana, neće dati rezultate i ispraviti razlike u platama za isti posao u javnom sektoru, ukoliko ceo javni sektor ne bude obuhvaćen ovim zakonom.Naš predlog je da se u zakon unese da u javni sektor spadaju zaposleni u javnim preduzećima, zaposleni u Narodnoj banci i u Javnom medijskom servisu. Po našem mišljenju, ovaj zakon uvodi jedan loš princip i smatramo da on treba da se promeni, a to je princip da se iznad svega stavlja budžetsko ograničenje, odnosno ispunjavanje budžeta kao najvažniji prioritet u radu, a ne funkcije zbog koga postoji određeni organ i posla koji treba da obavi i interesa građana koji treba da zaštiti.To je jedan loš princip, loš manir i smatramo da treba da se promeni. Ovaj zakon je ugrozio položaj zaposlenih javnom sektoru i oni to na svojoj koži osećaju već godinu dana, kako je ovaj zakon usvojen.Nažalost, pored sve priče o reformama, rastu, jedino što izgleda u Srbiji ne rastu, to su plate, pa umesto obećanih 500 pre godinu dana prosečne zarade evra u Srbiji,

predlog.Narodni poslanik Marko Đurišić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi.Da li narodni poslanik Marko Đurišić želi reč? (Da.)Izvolite. Hvala predsedavajući.Zakon o kulturi koji je donela Narodna skupština pre nešto više od godinu dana ima u sebi jednu manjkavost koju mi sa ovim predlogom o izmenama i dopunama želimo da ispravimo.Radi se o tome da se dve stvari, jedna je da se kao kulturna delatnost i oblast kulturne delatnosti zakonom definiše i umetnička fotografija. To je postojalo u Nacrtu zakona, a zatim je u Predlogu zakona koje je usvojilo Ministarstvo i poslalo u Narodnu skupštinu, to bilo obrisano.Smatramo da ljudi koji se bave umetničkom fotografijom zaslužuju da budu obuhvaćeni ovim zakonom, da im se omoguće prava koja ovaj zakon pruža i da nisu na mestu argumenti tadašnjeg ministra, srećom bivšeg, koji je odbio da se ovaj predlog nađe u zakonu.Druga stvar vezana je za priznanje u vidu doživotnog mesečnog primanja za vrhunski doprinos u nacionalnoj kulturi. Mi smo predložili rešenje u zakonu onako kako je to urađeno za vrhunske sportiste, kulturni radnik dobije priznanje svetskog ili evropskog karaktera stekne pravo na nacionalnu penziju. Automatski po zakonu, a ne kako je sada predviđeno odlukom ministra koja može da bude pozitivna, ali može da bude i negativna.Smatramo da bi jedna ovakva mera olakšala rad kulturnim radnicima u Srbiji, poboljšala teško stanje u kulturi, preokrenula jedan loš trend da se iz godine u godinu sve manje izdvaja za kulturne kulturne manifestacije i kulturne delatnosti, a nadam se prekinula je i onu lošu praksu kojoj smo svedoci poslednjih dana, a to je da se i ovo malo sredstava što je na raspolaganju u republičkom budžetu i budžetu lokalnih samouprava deli, ne na osnovu vrednosti nečijeg znanja i rada, nego isključivo na osnovu stranačke pripadnosti i bliskosti sa vladajućim strankama. Imamo skandalozne odluke na konkursima za dodelu kulturnih sredstava iz oblasti kulture na konkursima i u Republici i u gradovima i opštinama Srbije. predlog.Zaključujem glasanje: za je glasalo – 15 narodnih poslanika, protiv – niko, uzdržanih – nije bilo.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Narodni poslanik Marko Đurišić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.Da li narodni poslanik želi reč? (Da.)Izvolite. **Marko Đurišić** Drago mi je da su se i kolege iz Lige socijaldemokrata Vojvodine pridružile našoj inicijativi da se konačno na dnevnom redu Skupštine nađe i Predlog zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom.Mi smo ovaj zakon podneli pre više od godinu dana i dobili smo odgovor od strane Ministarstva, ministra Vulina nadležnog za ovu oblast da Vlada radi na ovom zakonu. Nažalost, Vlada radi na ovom zakonu svih pet godina, koliko u ovom ili onom obliku vladajuća većina postoji, pet godina razne radne grupe mesecima razmatraju, ali tog predloga zakona nema.Ponovo smo u kampanji pred ove predsedničke izbore imali obećanje kako će brzo biti usvojen ovaj zakon i omogućene brojne beneficije porodicama sa decom.Nažalost, to je bilo još jedno lažno obećanje vladajućih stranaka, jer tog zakona nema, ni u proceduri, a evo ni danas na dnevnom redu.Ja vas pozivam da nešto uradimo, odnosno da ovaj zakon u kome nema ništa sporno, ni od strane ministra, čini mi se ni od strane Vlade.Kada je ovde bio premijer, jednom prilikom, rekao je dajte - Predlog zakona. sam mu ga dostavio iako je taj predlog zakona po proceduri otišao u Vladu, ali nikakvog odgovora nije bilo.Za to vreme stanje u Srbiji je iz godine u godinu sve lošije. Srbija je, nažalost prva u Evropi po riziku od siromaštva. Neko kaže 24,5% stanovništva, nekad kaže statistika 36%. U Srbiji je najveći jaz između bogatih i siromašnih. U Srbiji više od jedne trećine dece je ugroženo siromaštvom, a mi na sve to nemamo očigledno nikakav odgovor, jer bojim se da iza ovog mog izlaganja, kada budemo glasali, neće se čuti zvono i ovaj predlog zakona neće dobiti većinu da se nađe na dnevnom redu. Pa, možemo da ne usvojimo sve što ovde pište, možemo da usvojimo neka bolja rešenja, a i da usvojimo neka rešenja, izmenimo zakon koji nije menjan od 2011. godine i promenimo stanje, loše stanje u Srbiji. Hvala.

s obzirom da je prošlo više od godinu dana od kada su se u Savamaloj nelegalno od strane maskiranih, nepoznatih lica rušila privatna imovina, od kada su se od strane tih istih maskiranih lica, nepoznatih, još uvek nepoznatih, lišavali građani Srbije slobode i oduzimana im je lična imovina. Više od godinu dana je prošlo od kada se policija od strane onih koji su uspeli da pobegnu tim maskiranim banditima i pozovu policiju u pomoć, oglušila o pozive na pomoć i na intervenciju. I danas, godinu i više dana posle, nema ni jednog jedinog odgovora od strane nadležnog organa koji bi trebao da vodi istragu po ovom pitanju šta se tačno desilo, a čulo se mnogo toga,

do dana današnjeg nemamo odgovor ko su oni, kako se zovu, na kojim su funkcijama, po čijem su nalogu to radili, kao što nemamo ni odgovor na to koje naredio policiji da tu noć ne postupaju, ostvaruje svoju Ustavom definisanu obavezu da štiti građane, štiti zakon, zato što jedina ima pravo na monopol sile i koje to odlučio da suspenduje državu Srbiju na nekoliko sati i u čijem interesu.Čini mi se da javnost odgovore na sva pitanja zna, i ko je glavni fantom Savamale, i u čijem interesu se radilo, pa čak i ko su bili izvršioci, iako su nosili maske,

pažnje.Naime, više puta smo do sada čuli kako bi preusmeravanje nekog budžetskog dela novca valjalo prenameniti za lečenje, ne samo retkih bolesti, već za lečenje oboljenja i stanja koje se ne mogu lečiti u Republici Srbiji, to je zvaničan naziv. naziv. Ovaj predlog za izmenu Zakona o igrama na sreću daje upravo rešenje kako je to moguće pospešiti.Naime, po tekućem zakonu 60% od prihoda od igara na sreću se sliva direktno u budžet Republike Srbije, preostalih 40% se namenski opredeljuju u pet oblasti. Između ostalog, za finansiranje Crvenog krsta, sporta i omladine, projekata na nivou lokalne samouprave i za lečenje oboljenja i stanja koja se ne mogu lečiti u Republici Srbiji, unutar tih 40%, samo 5% je predviđeno za lečenje kao što sam rekla, oboljenja i stanja koja se ne mogu u našoj zemlji lečiti.Moj ide za početak za izmenu proporcija, odnosno startnog odnosa 60 prema 40, kako je sada u preraspodeli prihoda od igara na sreću, dakle od kladionica, poker aparata i ja predlažem da odnos bude 50 prema 50% sliva direktno u budžet, a da se 40% poveća za 10%, odnosno 50% da ide za ove namenske svrhe, i između ostalog i za ovu vrstu lečenja, a da se unutar tih 40, odnosno povećanih 50% samo 5% koje je predviđeno za lečenje ovih oboljenja poveća za pet puta, dakle za 25%.Uz svo uvažavanje sporta i omladine i raznih projekata na nivou opštine i gradova, držim kao, verujem i svi vi da su životi naročito najmlađih mnogo važniji, i da kao što smo više puta čuli, ne treba SMS-ma i humanitarnim koncertima, takođe uz svo uvažavanje inicijativa građana da se ovim poslom bave, da obezbeđujemo lečenje za naše sugrađane, najmlađe naročito.Imali smo upravo intenzivne pozive na svim društvenim mrežama, pa i na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, da se devojčici Teodori pomogne upravo bolujući od oboljenja koje ne može da se leči u Republici Srbiji. Dakle, ovom izmenom zakona bi se sredstva petostruko uvećala. **Maja Gojković** Hvala.Stavljam na glasanje ovaj

predlog se zapravo svodi na to da se vratimo na stanje koje je prethodilo izmeni ovog zakona, jesenas u Narodnoj skupštini i kada je deo prihoda od poreza na zarade opštinama i gradovima, uzet ili otet u korist republičkog budžeta. To je, kao što svi znamo, najsigurniji prihod poreski na nivou opština i gradova i potpuno je bilo neverovatno da se on uzima lokalima u korist Republike, a da pritom s druge strane ostaju nadležnosti koje nisu smanjene, dakle nadležnosti opštinama i gradovima su ostale i dalje u obimu kao i pre toga, ali su sredstva smanjena.Ovim predlogom za izmenu zakona tražim da se, dakle umanjenje ponovo vrati na prvobitno stanje i da opštinama i gradovima ostaje 80% od poreza na zarade, a da u republički budžet ide samo 20%.Ovim 20%.Moram da kažem da mi je teško da se pomirim sa činjenicom da znam da će ta povećana sredstva, ukoliko se ovaj predlog usvoji, biti zloupotrebljena, kao što to uvek biva od strane vladajuće Srpske napredne stranke i njenih koalicionih partnera, koji uglavnom jesu na vlasti u svim opštinama i gradovima u zemlji, iako mi je jako teško da se pomirim sa činjenicom da će značajna budžetska lokalna sredstva da se izdvajaju za ono što smo svedočili tokom poslednje kampanje i za mitingaše koji se, naravno, iz javnih budžeta lokala prevoze na skupove vladajuće koalicije,

u „dor tu dor kampanji“ koji, uz obećanja o ugovorima o radu, takođe iz javnog lokalnog budžeta, skupljaju kapilarne glasove za tzv. sredstva javnog informisanja, kao što je „Informer“ koji, recimo, u mom gradu Pančevu dobija sredstva za finansiranje. Potpuno mi je jasno da „Informer“ ima projekat, ali on svakako ne treba da se finansira iz bilo kog javnog budžeta, naročito lokala.Tako da vas molim da obratite pažnju, koleginice i kolege, na ovaj predlog i da zaista konstruktivno pristupimo upravljanju javnim budžetima, da pomognemo lokalnim samoupravama da postanu vlasne nad svojim budžetima i da ne zavise

o zabrani manifestacije neonacističkih ili fašističkih organizacija i udruženja i zabrani upotrebe neonacističkih ili fašističkih simbola i obeležja.Da li Zahvaljujem.Moram da primetim mali ali ipak važan i pozitivan korak. U odnosu na moje obrazlaganje na prethodnoj sednici do danas imali smo raspon od nekoliko dana kada se više niko nije pojavljivao u Narodnoj skupštini mašući fotografijama dece drugih ljudi stigmatizujući tu decu, ali vreme je da odemo korak dalje i da se zaista posvetimo pravom sadržaju ove izmene zakona, a time bi praktično vladajuća većina pokazala da upravo stoji iza prve tačke ekspozea svog predsednika, a to je da neguje ne samo evropske, već i civilizacijske vrednosti po kojima su svi jednaki, bez obzira na nacionalnu, versku i seksualnu orijentaciju.(Marijan ovo?)Dakle, ovaj moj predlog usmeren je na to da je kažnjivo da se neonacistički i fašistički simboli ističu i da je kažnjivo da se organizuju manifestacije neonacističke i fašističke i koje su uperene protiv LGBT zajednice.(Marko Atlagić: Šta je ovo?)Dakle, u tekućem zakonu u članu 5. ovo je zabranjeno samo u odnosu… Vidim da nije jasno kako se uopšte zakon zove, to je bio zbun očigledno i prošlog puta. Dakle, zabrana neonacističkih i fašističkih simbola kažnjiva je samo ako je usmerena protiv nacionalnih manjina i protiv crkava i verskih zajednica.Ovim mojim predlogom član 5. bi trebalo da se proširi i na pripadnike LGBT zajednice. Dakle, da u buduće budu kažnjive neonacističke i fašističke manifestacije, organizacije i događaji, isticanje simbola protiv LGBT zajednice.Mislim da je vreme da pokažete i kao poslanici većine tu evropsku zrelost i civilizacijsku zrelost da su svi jednaki, bez obzira na nacionalnu, versku i seksualnu orijentaciju. Kao što sam rekla, to je, između ostalog, i prioritet Vlade koju podržavate i vreme je da ta jednakost bude prepoznata i u ovom zakonu. Zahvaljujem.

Zahvaljujem.Ovim predlogom da se izmeni Krivični zakonik zapravo preinačujem amandman koji mi niste dozvolili da obrazložim kada je poslednji put menjan Krivični zakonik ovde u Narodnoj skupštini i kada ste me obmanuli, rekla bih, obrazloženjem da je on bio protivustavan.Kao što vidimo sada, to nije tačno, pošto je on potpuno jednako pretočen u izmenu krivičnog zakonika i potpuno je uredno prošao redovnu proceduru i, evo, stekao uslove da se nađe na dnevnom redu i da imam pravo da ga obrazložim, ali mislim da je politički problem bio da se dozvoli u tom trenutku obrazlaganje tog amandmana koje bi trajalo dva minuta, na svu sreću, sada imam tri minuta, pa, eto, više vremena za ono što mi niste dozvolili da jednokratno iskoristim u dvominutnom periodu.Naime, radi se o novom uvedenom članu Krivičnog zakonika po kojem je postalo krivično delo, dakle, kažnjivo, negiranje genocida i ratnih zločina, ali u ovom našem sada važećem zakonu su to samo ratni zločini i genocidi koji su proistekli iz presude domaćih sudova i Evropskog suda pravde.Ovaj restriktivni izbor, ne znam po kom osnovu, ministarka pravde je pokušala da obrazloži, da se svi ostali međunarodni sudovi koji se bave genocidima i ratnim zločinima, da su to ad hok sudovi i da se ne mogu uvrstiti u zakon, što apsolutno nema nikakvog osnova, zato što je oročeno samo trajanje rada tog suda, a ne samim tim da su dovedena u pitanje njihove odluke. Dakle, odluke su pravnosnažne, potpuno jednako kao i kada je reč o trajnim sudovima, samo što ovi jesu oročeni u smislu rada, a ne po pitanju validnosti ili dovođenja u pitanje presuda i odluka.Moj predlog je proširenje ovog člana u Krivičnom zakoniku, uz još dva suda, suda, odnosno Svetskog suda pravde i poznatog u skraćenoj verziji Međunarodnog suda za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije, odnosno Haškog suda, zato što duboko smatram i sigurna sam da je za ozdravljenje ovog postkonfliktnog i posleratnog društva i za suočavanje sa prošlošću strašno važno da se suočimo sa zločinima koji su počinjeni u naše ime, a ne samo suočavamo i razumemo

o: Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Prvi programski zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda i javnih preduzeća) između Republike Srbije Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Predlogu zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora „Unapređenje objekata pravosudnih organa B“ između Republike Srbije i Evropske investicione banke, Predlogu odluke o prestanku funkcije člana Visokog saveta sudstva iz reda profesora pravnog fakulteta, Predlogu odluke o prestanku funkcije predsednika Privrednog apelacionog suda, Predlogu odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Nišu, Predlogu Odluke o prestanku funkcije javnog tužioca Osnovnom javnom tužilaštvu u Čačku, Predlogu kandidata za člana Visokog saveta sudstva, Predlogu odluke o izboru predsednika sudova, Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, Listi kandidata za izbor tužioca za ratne zločine, Listi kandidata za izbor javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu, Listi kandidata za izbor javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Požarevcu, Predlogu odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru, Predlogu odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Pirotu, Listi kandidata za izbor javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu, Listi kandidata za izbor javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Mladenovcu, Listi kandidata za izbor javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vrbasu, Listi kandidata za izbor javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi, Listi kandidata za izbor javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Velikoj Plani, Listi kandidata za izbor javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Prijepolju,

Predlogu odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Mionici, Predlogu odluke o izboru zamenika javnog tužioca i Predlogu autentičnog tumačenja odredbe člana

Đurišić** Hvala.Smatram da je predlog u suprotnosti sa članom 157. Poslovnika stav 2, koji kaže – Narodna skupština može da odluči da obavi zajednički načelni pretres o više predloga zakona koji su na dnevnom redu iste sednice, a međusobno su uslovljena rešenja o njima povezana, s tim što se odlučivanje o svakom predlogu obavlja posebno.Znači, mi u ovom predlogu imamo jedan zakon, dva zakona o potvrđivanju sporazuma i sve ostalo su imenovanja i izbori. Zato smatram da ne možemo da objedinimo raspravu o zakonima, o izboru na javnotužilačke funkcije, na funkcije predsednika sudova, na funkcije sudija, ne možemo da objedinimo i raspravu o autentičnom tumačenju odredaba člana 82. i da za to postoje drugi mehanizmi.Ukoliko želite da ovaj parlament ne radi da radi kraće, imate član 95, koji govori o mogućnosti skraćene rasprave, kada su na predlogu dnevnog reda izbori i imenovanja, kada su na predlogu dnevnog reda međunarodni sporazumi, kada su na predlogu dnevnog reda manje izmene zakona. Znači, sve to možete da uradite, ali ne možete da objedinite raspravu o 43 tačke dnevnog reda. Ovde uopšte ne govorim o brojevima. Govorim o tome šta se objedinjuje. Poslovnik ne govori o mogućnosti objedinjavanja izbora na funkcije sa zakonom, nego isključivo o mogućnosti da se zakoni čija su međusobna rešenja međusobno uslovljena i povezana, da se jedino tada može objediniti rasprava. **Maja Gojković** Hvala, uvaženi poslaniče.Ovo je predlog. Znači, unapred ste nešto tražili, a o predlozima svih poslanika se glasa. Prema tome, unapred povrede ne postoje.

Hvala.Prekršili ste član 27. stav 2. i član 157. Znači, niste mogli ni da stavite ovu tačku na glasanje zato što član 157. jasno kaže da se tačke dnevnog reda mogu objediniti samo u slučaju kada se radi o povezanim zakonima ili međusobno uslovljenim zakonima. Znači, priznaćete da raspravljati o imenovanju tužilaca, koje je jako važna stvar, ne možete vezati sa zakonima o finansijskoj pomoći. Te dve stvari nemaju nikakve veze jedna sa drugom. Takođe, Zakon o sudovima nema nikakve veze sa Zakonom o izboru tužilaca. Spojiti to sve zajedno praktično onemogućava raspravu, pošto svaka od ovih stvari zahteva posebnu raspravu. Mogu se objediniti zahtevi, odnosno odluke o postavljenju tužilaca u jednu, Zakon o sudovima u drugu i pojedine odluke, odnosno potvrđivanje sporazuma o kreditima u posebne tačke dnevnog reda.Ovako reda.Ovako spajate nespojivo u jednu tačku dnevnog reda samo da bi uštedeli vreme. Na taj način Narodna skupština ne vrši svoju funkciju, nego služi samo za potvrđivanje onoga što je izvršna grana vlasti dostavila Skupštini.Znači, niste smeli uopšte da dozvolite da se glasa o ovome, jer ako glasamo o stvarima koje su izričito zabranjene Poslovnikom, to je kao da sada stavite tačku dnevnog reda da izglasamo da je danas, odnosno da je sada noć, a nije noć nego je dan. Ne može Skupština da se izjašnjava o stvarima koje su nemoguće, kao što nam član 157. jasno kaže. Na ovaj način zaista u potpunosti podvodite Narodnu skupštinu pod volju izvršne vlasti, a to je upravo suprotno onome što podela vlasti u jednom demokratskom društvu znači. Uvaženi poslaniče, uopšte niste u pravu, barem u svom obrazloženju. Upravo se staram o primeni Poslovnika, a to je da stavim predlog svakog poslanika na glasanje, pa kako poslanici odluče. Tako stavljam i predloge da ja budem smenjena, a ima samo 30 poslanika koji to zahtevaju, a ja to moram da stavim na glasanje, ja to moram da stavim na glasanje, iako je očigledna volja većine da ne želi da smeni predsednika parlamenta. Nema eklatantnijeg primera od toga, ja moram da stavim to na dnevni red.Prema tome, ne postoje, osim neke fizičke sile, koju ja nikada ne primenjujem u svom životu ni prema kome

87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 časova zbog dugog utvrđivanja dnevnog reda koji smo imali, a zbog potrebe, a čuli ste obrazloženje na početku zašto smo u kraćem roku sazvali sednicu, da donesemo akta iz dnevnog reda ove sednice i izaberemo pravosudnih funkcija.Čuli su zapisničari da se glasa za povredu Poslovnika

smo se izjasnili o predlozima koje smo čuli, stavljam na glasanje Predlog dnevnog reda u celini, te molim poslanike da glasaju ako se slažu sa dnevnim redom.Zaključujem

nije glasao 21 poslanik.Konstatujem da je Skupština utvrdila dnevni red Treće sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u ovoj godini, u celini.Molim službu da u pauzi pripremi prečišćeni tekst dnevnog reda.Poštovani poslanici, u skladu sa članom 87. Poslovnika, određujem pauzu u trajanju od 60 minuta i sa radom nastavljamo u 15.45 minuta. Hvala.(Posle